Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата във връзка с чл. 39, ал. 2 от нашия правилник на господин Евтим Костадинов, председател на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Подлагам на гласуване така направеното процедурно предложение.

Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 26 януари 2011 г., разгледа Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 20 юли – 20 декември 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия: Евтим Костадинов – председател, Орхан Исмаилов – заместник-председател, и Румен Борисов – секретар. Евтим Костадинов представи накратко дейността на комисията в посочения отчетен период. В доклада са отразени данни за създаването на централизиран архив на документите на Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българска народна армия и за състоянието на материалната база. Представена е и работата с граждани, публичната и международната дейност на комисията, финансовата отчетност, информация за влезлите в сила съдебни актове по дела, заведени срещу решения на комисията, и предстоящите задачи. своето изложение Евтим Костадинов подчерта, че комисията, спазвайки разпоредбите на закона, за отчетния период е извършила проверка на 4763 български граждани и е обявила принадлежност на 683 лица. За същия период комисията е провела 19 заседания и е приела 27 решения. Към настоящия момент се извършва проверка, при спазване изискванията на чл. 3 от закона, на заместник-министри, ръководители на държавни институции, членове на политическите кабинети на министър-председателя и на министри, лица в централната и териториалната администрация на изпълнителната власт – Агенция „Митници”, Национален институт за помирение и арбитраж и други. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 20 декември 2010 г. с единодушие, поради което предлага на Народното събрание да приеме следното РЕШЕНИЕ: за приемане на Доклад за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на

чл. 4, ал. 5 от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ:

Благодаря. Колеги, откривам дискусията. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване така предложеното решение от комисията за приемане на Доклада за дейността на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за периода 20 юли 2010 г. – 20 декември 2010 г. Гласували

предложение. Гласували 100 народни представители: за 97, против 1, въздържали се 2. Предложението е прието. Моля да поканите гостите в залата. ДОКЛАДЧИК ИСКРА МИХАЙЛОВА: Благодаря Ви. „Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, № 902-01-98, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2010 г., приет на първо гласуване на 2 февруари 2011 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на закона, което се подкрепя от комисията.

Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 4а.

няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 16а, който става § 23, така както е по доклада.

Постъпило е предложение от народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

ал. 5: „(5) Позволителното задължително придружава събраните билки до и в билковозаготвителния пункт и складовете към него.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 16, който става § 22, така както е по доклада.

По § 19 е постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Позволително за ползване на лечебните растения се издава от: 1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в определения им териториален обхват когато ползването е от горски територии – държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на договор след заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство; 2. кмета на общината, когато ползването е от: а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места – общинска собственост, след заплащане на такса в общината; територии в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината; в) земеделски земи от поземления фонд – частна собственост, позволително се издава на собственика/арендатора или упълномощено от него лице без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица – възмездно или безвъзмездно при свободно договаряне; 3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи – държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация; 4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция. лице с висше лесовъдско образование, упълномощено от кмета на съответната община и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии, общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени на общината за управление въз основа на договор; 6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горски територии, за което горско сдружение е сключило договор; 7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии, извън посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има сключен договор за конкретния имот.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 28, който става § 37, така както е по доклада.

постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Точка 1 се изменя така: „1. полза на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, когато ползването е от находища, намиращи се в горски територии – държавна собственост, както и в такива, предоставени им за управление, въз основа на договор;”.

бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в горски територии – общинска собственост, в земи, води и водни обекти в поземления фонд или в населените места – общинска собственост”. Ще направя

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 12 и предлага следната редакция: „§ 12. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения: Алинея 1 се изменя така: „(1) Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.”

По § 13 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 12, който става § 13, и предлага следната редакция: „§ 13. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2: а) Създават се нови точки 2 и 3: ”2. да изкупува само билки, за които е издадено позволително от органите и лицата по чл. 22 или удостоверение за култивиране; 3. да съхраняват позволителните и/или удостоверенията по т. 2 в срок до 31 март на следващата календарна година;”; б) досегашните т. 2 и 3 стават съответно т. 4 и 5.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 13, който става § 14, и предлага следната редакция: „§ 14. Създава се чл. 31a: чл. 31a: „Чл. 31a. (1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 се води за всеки билкозаготвителен пункт и склад за билки и се идентифицира с пореден номер, адрес на билкозаготвителния пункт и данни за билкозаготвителя – име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес, когато той е физическо лице, или наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер, когато е юридическо лице. (2) Приключените книги се съхраняват една година от лицата по чл. 31 и 32. 32. (3) При прекратяване дейността на пункта или склада за билки лицата по чл. 31 и 32 са длъжни в срок до 7 дни писмено да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите, да предоставят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните до момента на прекратяване на дейността билки и да съхраняват книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 за срок от една година.”

„позволително за ползване на билки, издадено по реда на чл. 21, ал. 2 и/или удостоверение за култивиране по чл. 46, т. Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 15в, който става § 20, така както е по доклада.

от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 27, и предлага следната редакция: „§ 27. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения: 1. В текста преди т. 1 след думата „органите” се добавя „или лицата”. Точка 1 се изменя така: „1. име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес – за физическите лица;”. 3. Създава се нова т. 2: „2. наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните по т. 1 на лицето, което го представлява – за билкозаготвител юридическо лице, както и имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното, когато ползването е по реда на чл. 26, ал.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на § 15а, който става § 18, така както е по доклада.

Изказвания няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 18а, който става § 26, така както е по доклад.

няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на § 18а, който става § 26, така както е по доклад.

и предлага следната редакция: „§ 22. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1, след думата „Органът” се добавя „или лицето”,

няма. Подлагам на гласуване редакцията на комисията за § 19, който става § 27, така както е по доклад.

Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители за създаване на нов § 38а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 38а, който става § 48 със следната

По § 24 е постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението.

Член 49 се изменя така: „Чл. 49. Директорът на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство: предвижда и организира дейности по опазване и защита на лечебните растения в горските територии – държавна собственост, както и териториите, предоставени им за управление, въз основа на договор;

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 33, и предлага следната редакция: „§ 33. Член 64 се изменя така: „Чл. 64. Регионалната дирекция по горите организира контрола върху ползването и възпроизводството на лечебните растения в горските територии, в обхвата на нейното действие.”

„§ 34. В Глава пета се създава чл. 64а: „Чл. 64а. За неуредените случаи при осъществяване при осъществяване на контролните правомощия по този закон се прилагат разпоредбите на Глава девета от Закона за опазване на околната среда.”

По § 11 има постъпило предложение от народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 11, който става § 12 и предлага следната редакция: „§ 41. В чл. 70 се правят следните изменения и допълнения: 1. В изречение първо думите „лесоустройствените проекти” се заменят с „горскостопанските планове и програми”, а след думите „се наказва с глоба” се добавя „от 100”.

В чл. 71 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създава се нова ал. 1: „(1) Длъжностно лице, което издаде позволително за ползване в нарушение на правилата и изискванията, определени с наредбата

се наказва с глоба до 5000 лв.” се заменят с „чл. 10, ал. 2 и на заповедта на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 5,

По § 23 има постъпило предложение на народния представител Йоана Кирова, направено по реда на чл. 73, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 23,

а думите „до 5000 лв.” се заменят с „от 20 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 300 до 5000 лв.” 2. Създава се ал. 2: „(2) Който в нарушение на чл. 28б ползва лечебни растения с редовно издадено позволително, но извън указаните в него вид на ползване, разрешено количество, район или конкретно находище, начин на ползване и срок, както и при неизпълнение на поставените в позволителното други условия, се наказва с глоба от 100

организацията и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 19, който става § 27, и предлага следната редакция: „§ 45. Член 74 се изменя така: „Чл. 74. Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, изкупува билки, за които не е издадено позволително или удостоверение за култивиране, не съхранява позволителните или удостоверенията в посочения срок, не води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки и за техния произход, не осигурява достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки, не предоставя обобщена информация на Инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 300 до 2500 лв.”

По § 38 комисията подкрепя текста на вносителя за параграфа, който става § 47. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителите за параграфи 37 и 38, които стават съответно параграфи 46 и 47, и които комисията подкрепя.

Постъпило е предложение на народния представител Йоана Кирова и група народни представители. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага наименованието „Заключителна разпоредба” да се измени така: „Заключителни разпоредби”. Подлагам на гласуване предложението на комисията за промяна на наименованието „Заключителна разпоредба”, а именно на „Заключителни разпоредби”, както е по доклада.

комисията подкрепя. Гласували 77 народни представители: за 75, против няма, въздържали се 2. Текстът е приет, а с това и Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за лечебните растения, № 002-01-98, внесен от Министерския съвет, е приет на второ гласуване.